je občina podala že v preteklosti in je dobila negativno odločbo s strani upravnega organa. Žal občina ni izkoristila možnosti pritožbe in je zamudila ta rok, zato tisti upravni postopek ne more biti drugačen. Občina je zdaj dala novo vlogo in ta upravni postopek teče, 9. 12. smo dobili pritožbo s strani pooblaščencev občine

To je zdaj stanje glede tega. Mi še tega odgovora od 9. 12. nismo dobili. Lahko pa povem, da na vprašanje, ki so ga postavili že prej na upravni enoti glede meritornega prostorskega načrta, lahko pojasnim, da vsi prostorski akti občin veljajo, dokler jih ne razveljavi sodišče. Torej, danes je pravno stanje, da občinski plan

Hvala za besedo. Še enkrat opozarjam na naslednja dejstva – Upravna enota Lenart kljub večkratnim opozorilom inšpektorata ni odpravila ugotovljenih nepravilnosti, niti po opozorilih 19. 9. in 2. 10. 2024 niti po dopisu Ministrstva za naravne vire in prostor. Kot ministra za javno upravo vas sprašujem: Zakaj še niste uvedli disciplinskega postopka zoper odgovorne osebe na tej upravni enoti, kot je predlagal pristojni inšpektorat? Minister za naravne vire in prostor, sprašujem vas: Kako bo vaše ministrstvo ukrepalo, da Občina Sveta Trojica zaradi dolgotrajnega odločanja Upravne enote Lenart ne bo več izgubljala že zagotovljenih finančnih sredstev za razvojne projekte? Ali načrtujete dodatne ukrepe za izboljšanje koordinacije s to upravno enoto, zlasti v primerih predolgega vodenja postopkov ali molka organa? Sam minister Props je napovedal, to vlogo so obravnavali in jo še obravnavate. Problem je še, ampak bom povedal naprej. Kdo imenuje načelnike? Načelnike imenujete vi, minister, gospod Franc Props. Morate pa skrbeti, da dela upravna enota zakonito in učinkovito. Tudi to je vaše delo, spoštovani minister. Dokler bo trajal postopek, v sam postopek ne boste posegali. Inšpekcijski postopek je zaključen in minister ga je prejel s treh strani. Prvič od inšpektorice, drugič od vodje upravnih enot in tretjič od odvetnice kot občine. Ne govoriti, da to ni res, ker ta trditev, ki sem jo zdaj povedal, tudi drži. Prosim, da odgovorita jasno, glasno, konkretno, ali bosta naslednji teden poskrbela, da bo Občina Sveta Trojica prejela gradbeno dovoljenje, s tem pa dva milijona in pol evropskih sredstev, ali bo občina ostala brez evropskih sredstev. Ogroženo je tudi to, da tam vrtec nikoli ne bo stal, ker tega denarja ne bo. Prosim, da mi odgovorita, ali bo Občina Sveta Trojica drugi teden prejela gradbeno dovoljenje, da ali ne. Samo to želim. Hvala.

bom tudi, tako kot sem napovedal, zahteval od načelnika poročilo in z njegove strani predlagane ukrepe, da se to tako na sistemski kot na konkretnih primerih ne more več dogajati. Ni minister tisti, ki izdaja gradbeno dovoljenje. Minister lahko od načelnika, ki je tam samostojno, tako kot sem rekel, da je pri svojem delu samostojen, zgolj zahteva poročilo, ko bo pač

Minister res ne izdaja gradbenega dovoljenja, ga pa izdaja upravna enota in v njenem imenu tudi načelnik upravne enote. Kot sem prej povedal. Kdo imenuje načelnike? Načelnike imenuje minister, v tem primeru vi, gospod Franc Props, in mora skrbeti, da upravna enota da upravna enota dela zakonito in učinkovito. Zato smo pa tam, kjer smo. Spoštovani minister, tako se enostavno ne dela. Zakaj imamo v naši državi institucije, inšpektorate, če njihove ugotovitve mirno povozimo? Kot je meni znano, je inšpekcijski postopek zaključen. Trdim, v primeru, da inšpektorji ugotovijo nepravilnosti in celo nezakonitosti, ste dolžni ukrepati, zagotoviti odpravo nepravilnosti. Gre za načelo zakonitosti, pravičnosti in enakosti pred zakonom, kar ste kot minister dolžni spoštovati. Ponovno vas sprašujem: Kdaj in kje boste to storili? Vem, da nimate več možnosti, da mi odgovorite, zato sem to tudi zdaj pošteno povedal. Vas pa prosim, da daste vse napore v to, da Občina Sveta Trojica naslednji teden dobi gradbeno se namreč borijo za vsak cent, za vsak evro, ker je tudi čas najbolj pomemben faktor in vi pri tem ne smete biti pasivni, se pravi, da bomo vrgli ta dva milijona evropskega denarja zdaj čez okno, ker ne dobijo gradbenega dovoljenja, sem povedal, v drugih občinah pa v treh tednih. Kjer je volja, tam je pot. Minister za naravne vire, spoštovani minister, poudarjam, da je prostorsko načrtovanje in umeščanje v prostor naša rak rana in je takšen odnos upravne enote nerazumljiv in tudi nedopusten. Verjamem, da se tega zavedate. Zanima me: Ali lahko državljani pričakujemo konkretno ukrepanje v tem in v podobnih primerih? Vem, da mi tudi vi ne morete odgovoriti, ampak dajmo nekaj narediti, da bodo ti postopki hitrejši, da bodo občine, tudi posamezniki hitreje prišli do gradbenega dovoljenja in da ne bomo metali denarja čez okno. Apeliram na vas, da v takšnih primerih uporabite svojo diskrecijsko pravico in v skladu z zakonom o upravnem postopku odločite sami. S tem bi skrajšali čas negotovosti in zadostili pravici, v tem primeru ugotovitvam inšpektorata, da je šlo za nezakonito prekinitev upravnega postopka.

Upravne enote Lenart, z gospodom Jožefom Kranerjem, zato je v naši državi tako, kot je, vsi ste povezani med sabo. v dvorani/ Vam je smešno, ampak Občina Sveta Trojica pa ne dobi gradbenega dovoljenja. V ta vrtec bi se vpisalo 180 otrok. Zdaj dodatne oddelke načrtujejo v kulturnem domu in tako naprej in skrbi jih, ker ne bodo mogli kam nastaniti teh otrok. V skladu s poslovnikom dajem pobudo, da se opravi razprava na eni izmed naslednjih sej, in prosim, da daste to na glasovanje. Bom, čeprav ste svoj postopkovni predlog absolutno zlorabili za polemiziranje z ministri, čemur seveda postopkovni predlog za razpravo o odgovoru ni namenjen, in vas opozarjam, da tovrstna zloraba postopkovnega ni dopustna. Sicer pa bo o vašem predlogu državni zbor odločal jutri v okviru glasovanj. Kolegica dr. Tatjana Greif bo zastavila vprašanje ministrici za kulturo dr. Asti Vrečko. Izvolite, imate besedo. Hvala za besedo. Spoštovana ministrica! Samozaposleni v kulturi so poleg javnih zavodov in nevladnih organizacij eden od temeljev naše kulturne krajine. So vitalnega pomena. Kot kulturni delavci in ustvarjalci bogatijo naš kulturni in umetniški prostor, krepijo raznolikost umetniških in produkcijskih izrazov, imajo ključno vlogo pri oblikovanju in ohranjanju in razvoju naše kulture, kulturne dediščine in ustvarjalnosti. Njihova neodvisnost jim omogoča svobodo ustvarjanja, zato so pogosto pionirji idej in sodobnih umetniških praks, nosilci razvoja in kritično oko družbe. Omogočajo, da je kulturna produkcija raznolika in vključujoča in dostopna vsem. Žal se samozaposleni v kulturi pogosto soočajo z negativnimi delovnimi in življenjskimi pogoji, omejenimi finančnimi sredstvi in tudi revščino. Status samozaposlenega v kulturi je prepogosto prekarne narave, brez prave socialne varnosti, brez pravic iz delovnega razmerja. Tako nimajo plačanega letnega dopusta, njihov bolniški stalež je zelo omejen, nimajo regresa in tako dalje. To so tegobe, s katerimi se samozaposleni v kulturi soočajo že vrsto let, že dolga leta. Zaradi vitalnega pomena samozaposlenih v kulturi, posebej pa zaradi njihovega prepogosto prekarnega položaja vas, spoštovana ministrica, sprašujem: Kaj je Ministrstvo za kulturo naredilo za izboljšanje položaja samozaposlenih v kulturi?

precej ukrepov že sprejeli, je pa to tudi čas, ko so pred nami drugi deli nekih bolj obsežnih sprememb prav na področju samozaposlenih v kulturi. Namreč, samozaposleni v kulturi so bili mnoga leta na margini političnega gledišča tudi na samem ministrstvu in zaradi tega smo si že na začetku mandata zadali, da bomo sprejeli obsežno prenovo samega sistema samozaposlenih v kulturi. Kot vemo, je ta status, ki se je precej razširil, obstajal sicer že od 50. let naprej kot samostojnih umetnikov, 80., v začetku 80., ko se je prenovil in je začel sprejemati kar veliko število samozaposlenih v kulturi, zlasti pa potem v obdobju tranzicije v 90. letih in nato z Zujfom imamo sedaj večje število samozaposlenih, ki pa imajo povsem drugačne pravice. Zato nas tudi skrbi za njihovo prihodnost, ravno zaradi tega, ker je pred nami tudi veliko število samozaposlenih, ki se bodo v kratkem upokojili. Del teh stvari naslavljamo v Nacionalnem programu za kulturo, kjer se lotevamo predvsem področja prekarnosti v različnih fazah. Eno je z uredbo kolektivnega urejanja delavskih pravic za samozaposlene. Prav na Vladi smo sprejeli spremembo ZUJIK, ki bo omogočil, da tovrstno uredbo sprejme Vlada. To boste imeli v Državnem zboru na naslednji Državnega zbora, konec januarja. Prav tako bomo v ZUJIK naslovili vprašanja karierne dinamike, načela Vsako delo šteje in tudi drsnega cenzusa, torej tiste stvari, ki samozaposlene v kulturi najbolj težijo. Namreč, sedaj so od začetka kariere do konca kariere, ne glede na starost, ne glede na uveljavljenost, ne glede na uspehe pravzaprav kriteriji za vse enaki, tako vstopni kot tisti, do katere mere lahko samozaposleni zaslužijo in še imajo dovoljeno pravico do plačila prispevka. Do sedaj smo za začetek povišali za 50 % nadomestila za čas zadržanosti ob dolgotrajni bolniški, to je bilo s 25 evrov na 37, tudi v začetku naslednjega leta pričakujemo zvišanje, naš predlog je bil 38 evrov. Prevzeli smo plačevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste samozaposlene v kulturi, ki jim plačamo socialne prispevke, spremenili smo Uredbo o samozaposlenih, ki je odpravila dolgoročne posledice epidemije. Namreč, vmes je bila uredba enaka in ne glede na to, da smo imeli vmes epidemijo, so bile stvari zaprte, ljudje niso mogli delati in nabirati točk in projektov za podaljšanje statusa, so kriteriji ostali enaki, sedaj sta ti dve leti, Prav tako smo zvišali dohodkovni cenzus, odpravili res res številne zaostanke pri obravnavi vlog, ki so bili prav nevzdržni, ko smo prišli na ministrstvo, povečali delovne štipendije in jih tudi razširili od 5 do 10 tisoč evrov, jih povečali in naredili naredili malce drugačen sistem, spremenili podpodročje na enoletnih razpisih in sofinanciranje podpornih dejavnosti. Prav tako pa smo tudi uvedli nazaj trajni dialog s samozaposlenimi kot delovno skupino, ki je bil v času prejšnje vlade povsem prekinjen. Poteka digitalizacija obrazcev za samozaposlene v projektu e-Kultura in uvedli smo tudi že elektronski novičnik za obveščanje samozaposlenih v kulturi. Neke ukrepe pa sprejemamo tudi redno, recimo kot je bil v času poplav, tako da smo določene pravice, ki ki izhajajo iz delovnega razmerja, namenili tudi tistim nekaterim samozaposlenim, ki so utrpeli škodo. V prihodnje nas, kot rečeno, čaka še kar nekaj dela, zlasti v spremembi našega krovnega zakona o kulturi, ZUJIK, ter tudi Uredbe o samozaposlenih v kulturi. Te stvari, ki so notri, predvsem izboljšujejo delovne pogoje, reformo

Hvala. Hvala za dosedanji odgovor. V novem nacionalnem programu za kulturo navajate, pišete, da v letu 2021, torej v času covid krize, kar kar 37 % samozaposlenih v kulturi ni dosegalo bruto minimalne plače, 80 % pa ne povprečne bruto plače. Za prekarni del sektorja v kulturi so značilne visoka konkurenčnost in razdrobljene možnosti za zaslužek, ki močno variira v različnih stopnjah kariere. Prekarni delavci v kulturi nimajo običajne poklicne poti, saj ta temelji na kratkotrajnih projektih, na nestandardno razporejenem delovnem času in tudi visoki mobilnosti. Pogosto morajo zaradi nepredvidljivih prihodkov za preživljanje opravljati še dodatna druga dela, dodatne poklice in njihove delavske pravice so slabo urejene. Prekarnost delovnih pogojev povzroča negotove ekonomske, socialne, stanovanjske in zdravstvene okoliščine, zaradi nestanovitnosti pa otežuje ustvarjanje kakovostne umetnostne produkcije in kakovostno novinarsko delo. Negotov socialni položaj pa še več, ranljivost delavcev za razne vrste zapostavljanja, kršitve pravic in diskriminacijo. Zato sprašujem še enkrat: Kakšne načrte pa ima ministrstvo še dodatno za izboljšanje položaja samozaposlenih?

precej prenovljen, bolj pravičen in tudi bolj prilagojen samozaposlenemu oziroma samozaposleni v kulturi glede na njegovo, njeno delo, status, stopnjo v karieri in tako naprej. Prva stvar, ki jo z ZUJIK želimo spremeniti, pa je že samo poimenovanje. Namreč, iz samozaposleni v kulturi predlagamo, da se jih preimenuje nazaj v samostojne delavce kajti gre pravzaprav za obliko, ki se nekoliko nesrečno enači z espeji in je zaradi tega tudi v javnosti pogosto deležna nerazumevanj ali pa pejorativnega odnosa, nekih slabšalnih oznak. V resnici pa samozaposleni v kulturi pomenijo osebo, ki sama dela, ki je samostojna ustvarjalka, ustvarjalec in ne more imeti naprej zaposlenih in mora kot taka tudi na pet let obnavljati svoj status, dajati na ministrstvo vrhunske dosežke na nacionalnem nivoju in tako naprej. Se pravi, ne more kar sama odpreti ali pa zapreti statusa. Zaradi tega, recimo, so pa druge pravice poleg že omenjene karierne dinamike, drsnega cenzusa, tudi lažji prehodi med različnimi oblikami dela iz samozaposlitve v zaposlitev in tako naprej, uvajamo tudi zdravniški pregled za samozaposlene ob nastopu statusa. Prav tako si želimo izboljšati delovne pogoje in plačila z uredbo. Hkrati pa si želimo predvsem tudi tudi podpirati delavce po končani umetniški karieri. To seveda govorimo za tiste, ki ne morejo delati do polne pokojnine, torej tiste, katerih delo je telo, njihovo orodje je telo, kot so sodobni

pravičen sistem, v katerem ne bo več revnih, kjer bo vsako delo cenjeno in zato tudi pošteno in pravično plačano. Hvala. Hvala lepa. Poslanka, želite postopkovno? Ne. Poslanec Miha Kordiš, imate besedo, da zastavite vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luki Mescu. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. V Sloveniji imamo 50 tisoč delavcev na minimalni plači. Delajo v trgovini, delajo v industriji, delajo tudi v javnem sektorju. A njihov položaj tukaj in zdaj je veliko slabši, kot je bil še dve leti nazaj. Samo v letošnjem letu Slovenija beleži drugo največje poslabšanje materialnega položaja prejemnikov minimalne plače v Evropski uniji. Bolj kot v Sloveniji se je kupna moč delavcev zmanjšala samo na Slovaškem. To je posledica tega, da je usklajevanje višine minimalne plače v rokah ministrstva za delo, seveda znotraj zakonskih okvirov. Ampak tako prejšnji minister Janez Cigler Kralj kot vi, minister gospod Mesec, sta minimalno plačo usklajevala minimalno. Posledica je, da se je samo zaradi minimalne uskladitve minimalne plače kupna moč, se pravi realno, kaj ti za to svojo plačo dobiš, v zadnjem letu znižala.

Tovrstne uskladitve minimalne plače očitno upoštevajo želje delodajalcev, na noben način pa ne upoštevajo življenjskih, preživitvenih potreb delavcev. V koalicijski pogodbi je to stanje z minimalno plačo zelo jasno prepoznano. Na strani 37 je namreč zapisano, citiram: »Zavzemamo se za povečanje minimalne plače, da jo prelevimo v dostojno plačo za dostojno življenje. Tudi vnaprej si bomo prizadevali za realno rast minimalne plače.« Zdaj se dogaja obratno, realno minimalna plača pada, ljudje imajo manj, ne več. Zato, ker se višino minimalne plače po odločitvi ministra za delo usklajuje samo minimalno. Koalicijska pogodba je grobo kršena in še bolj bo, če se nam bo minimalna uskladitev minimalne plače ponovila tudi v novem letu, v letu 2025. Zato me zanima, gospod minister Mesec: Boste vztrajali pri minimalni uskladitvi minimalne plače, ki bi delavce potisnila še globlje v revščino, ali boste vzeli v zakup realno draginjo delavskih gospodinjstev in minimalne plače realno popravili? Hvala za odgovor.

je tukaj manipulacija, katero obdobje vzameš. Sam bom vzel obdobje, v katerem sem osebno in je stranka Levica imela bistven vpliv na minimalno plačo, to je od leta 2019 naprej, ko smo sprejeli Zakon o minimalni plači, ki še danes velja in pri katerem ste tudi vi sodelovali, kolega Kordiš. Od takrat beležimo naslednje številke. V teh petih letih, se pravi od 2019 do danes, se je rast cen življenjskih potrebščin v Sloveniji povečala za 16 %, minimalna plača se je povečala z 887 evrov bruto na tisoč 253 bruto, torej za 41 %. Povprečna plača se je v tem času povečala za 599 evrov bruto oziroma za 34 %.

Tudi ko pravite zadnja leta, v letu 2023 smo minimalno plačo uskladili bistveno nad takratno inflacijo, uskladili smo jo za 12 % v v neto znesku oziroma, takrat je bil to največji dvig po več kot desetletju, za 100 evrov neto, ravno zato da smo se soočili z draginjo in da smo ljudem pomagali preživeti leta, ko je bila inflacija visoka. V tem letu si je vlada zaradi tega, ker je bila inflacija res visoka, 10,3, zadala za osnovni cilj inflacijo znižati. Ker absolutno ni prav, da mi ljudem plače povečujemo, hkrati pa hodijo v trgovino in vsakič prinesejo za isto plačo manj živil ali pa manj življenjskih potrebščin iz te trgovine. Tudi v tem je bila vlada uspešna, inflacijo smo znižali z 10,3 % na 2,3 %, kolikor je predvidena letos. Hkrati pa smo – nismo mirovali na politiki plač – si zadali nove cilje. Prvi od njih je Enka je minimalka, torej nihče ne sme biti pod minimalcem. Tukaj smo naredili dve stvari. V javnem sektorju smo si to zastavili kot enega od treh glavnih pogajalskih ciljev, ki je bil tudi dosežen. V naslednjih letih se bodo na podlagi tega, s 1. 1. se bo minimalna plača izenačila s prvim razredom v javnem sektorju, prej, kot veste, jih je bilo kar 25 pod minimalno plačo, ustrezno temu se bodo pa povečale plače vseh slabo plačanih poklicev.

najzahtevnejša dela, za 25 % in tako dalje. To hočemo doseči tudi v zasebnem sektorju. Zato je moj cilj, ko se pogovarjam s socialnimi partnerji, dvojen. Prvi je, da se ponovno izračuna minimalne življenjske stroške. To je nujno, zaradi tega ker vidimo, da smo v preteklih letih beležili inflacijo, in je treba preveriti, kje smo. Drugo pa je, da zasebni sektor sledi javnemu, ki je tukaj postal lep vzgled. Cilj imamo isti, kolega Kordiš, ljudje morajo biti dobro plačani, poti do tja pa so različne. Sam sem kot minister, pristojen za delo, zavezan k temu, da se o politikah uskladim z vlado in socialnimi partnerji. Mislim, da številke, ki sem jih predstavil na začetku, govorijo, da to gre kar dobro. Seveda pa se vedno najde kakšen glas, ki pa pravi, da bi lahko še več. Hvala. Res se lahko najde kakšen glas, da bi lahko še več. Ampak ko so ti glasovi praktično vsi v tej družbi, razen delodajalci, ki razpolagajo z milijoni, bi se nam pa morali prižgati vsi alarmi. Sindikati so recimo opozorili na to, da je minimalna uskladitev minimalne plače nezadostna, in imajo prav. To nam govori koalicijska pogodba, to nam govori program stranke Levica. Še več, celo birokrati na ministrstvu za delo so se javno začeli oglašati, da je potrebno minimalno plačo dvigniti na več, kot je zagotovljeni spodnji minimum v tem trenutku. Zadnjič je bil na eni okrogli mizi gospod Grega Malec, vodja Sektorja za delovne migracije, ki je dejal, in to se je potem znašlo celo v naslovu članka: »Minimalne plače so prenizke, tudi za Filipince.« Skratka, prav vse v naši družbi nam govori, da imamo vedno več in več ljudi na minimalni plači, ki padejo v revščino. Hodijo delat, dobivajo plačo, pa je kljub temu draginja v njihovih gospodinjstvih večja, kot je bila. In res se tu s številkami zelo enostavno manipulira. Mednarodne primerjave so za to posebej zgovorne. V zadnjem desetletju je minimalna plača v tej državi rasla v povprečju za 4,4 %, podpovprečno, podobno tudi v zadnjih letih, ko ne dohaja dejanskih realnih rastočih stroškov življenja ne glede na to, kako se določene kalkulacije inflacije zloži skupaj. Pri vseh teh glasovih, ki opozarjajo, da se revščina delavcev stopnjuje, zato ponavljam svoje vprašanje, gospod Mesec: Boste prisluhnili tem glasovom ljudi, tem zelo žalostnim statistikam in minimalno

Hvala lepa. Brez skrbi, te ljudi zelo dobro slišim in se z njimi veliko pogovarjam, z reveži, z invalidi, s socialnimi partnerji, z upokojenci, z vsemi, za katere skrbi naše ministrstvo. Ponavljam pa še enkrat, odkar sem vpleten v politiko minimalne plače in politiko plač v državi, so rezultati naslednji. V petih letih je skupna rast cen življenjskih potrebščin znašala 16,5 %, v istem obdobju smo minimalno plačo povečali za 41 %, povprečno plačo za 34 %. Mogoče vam bo zanimiva ena druga mednarodna primerjava. Pred 14 dnevi je prišla raziskava, ki je pokazala, da je Slovenija po povprečni plači prehitela Italijo, Španijo in Portugalsko. Kar pomeni, da živiva v isti državi, na žalost pa ne govoriva istega jezika. Poudarjam pa še enkrat, politika, ki jo vodimo na ministrstvu, je namenjena temu, da bi ljudje imeli v Sloveniji čim boljše plače. V tem letu smo dosegli prelom z reformo sistema plač v javnem sektorju, kjer se bodo vsem tistim, ki niso na minimalni plači in jih z minimalno plačo ne moremo ustrezno nagrajevati in bi bilo tudi krivično, da so na minimalni plači – govorim od učiteljev do policistov, do socialnih delavcev – plače povečale 25 %, 30 %, 35 % v naslednjih letih. Cilj je, da tudi ljudi v privatnem sektorju, kjer pravilno ugotavljate, da jih je preveč na minimalni plači, odlepimo od minimalne plače. Zato smo ustanovili skupino socialnih partnerjev, kjer se sindikati in delodajalci pogajajo že več mesecev o prenovi plačnega sistema, na podlagi katerega bi tudi v zasebnem sektorju lahko uveljavili princip, da nihče ne sme biti pod minimalno plačo, da minimalna plača postane osnova. Ampak ljudje pa morajo biti ustrezno nagrajeni nad tem. Sočasno bomo pa mi na ministrstvu pripravili raziskavo minimalnih življenjskih stroškov, zato da bo tudi minimalna plača ustrezna. To je to, kar vam lahko za danes povem. Minimalno plačo in vse ukrepe v zvezi s tem bomo v začetku januarja ponovno predebatirali s socialnimi partnerji in jih potem tudi ustrezno skomunicirali javnosti.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 Predsedujoča, hvala za besedo. Da, mislim, da je žalostno primeren trenutek, da se državni zbor oglasi v zvezi z vprašanjem minimalne plače. Minimalna plača, kot je vpisana v našo zakonodajo, se usklajuje znotraj zakonskih okvirov, znotraj teh zakonskih okvirov pa ima jurisdikcijo minister za delo. Kljub dvakratni zastavitvi vprašanja nisem dobil neposrednega in čistega, transparentnega odgovora o tem, ali se bo minimalna plača v novem letu spet uskladila minimalno. Razpolagamo pa z informacijo s strani sindikatov, tudi delno iz javnih občil, da naj bi se namreč točno to zgodilo. Srž problema je pa v tem, da minimalne uskladitve minimalne plače ne dohajajo rastočih življenjskih stroškov, ne dohajajo tega letos, ne bodo dohajale naslednje leto in še leto pred tem ne. Tudi statistične številke, izračuni inflacije, dejansko rastoči stroški cen hrane, brezalkoholnih plač, stanovanjskih stroškov in tako naprej to potrjujejo. NATAŠA SUKIČ:** Spoštovani poslanec, postopkovni predlog ni namenjen vsebinski razpravi, sem vas posebej opozorila. To velja za vse, tudi za vas, tako da se osredotočite na postopkovni predlog in tako naprej. Predsedujoča, jaz pa vas opozarjam, da Državni zbor ni Facebook za neke nore komentarje, tako da če mi pustite, bi izvedel svojo obrazložitev postopkovnega predloga do konca. Torej ja, mislim, da se mora z vprašanjem rastoče revščine in orodja, ki je minimalna plača pri premagovanju revščine zaposlenih, oglasiti državni zbor. Pa ne zgolj zaradi teh 50 tisoč delavk in delavcev v trgovini, industriji in v javnem sektorju, kar sem že prej izpostavil, ampak tudi zaradi strukturne vloge, ki jo minimalna plača igra pri dvigu vseh ostalih plač. S tem, ko se dvignejo minimalne plače, se ustvarja tudi pritisk na vse ostale plače. In vemo, da beležimo rekordne dobičke, stopnjujejo se iz leta v leto. Ali temu sledijo plače? Ne, nikakor. Pa ne govorim samo o minimalnih plačah, govorim tudi o vseh ostalih plačah. Delodajalci, nosilci kapitala raje vozijo obupane ljudi z druge strani sveta, kot da bi dvignili plače slovenskega delavca. ko mi minimalno plačo dvignemo za kaj več kakor minimalno in ta dejansko začne dohitevati in prehitevati rastoče stroške življenja in draginjo, pritiskamo tudi na vse ostale plače, da se lahko dejansko dvignejo. Delavski razred v tej državi potrebuje vso pomoč in vso politično zaslombo, ki jo lahko dobi. V tem trenutku ni namreč praktično nikogar, ki bi bil na njihovi strani. Uporaba vzvoda uskladitve minimalne plače višje, kot so rastoči stroški življenja, je taka pomoč, ki jo delavke in delavci v tem trenutku zagotovo potrebujejo. Hvala. Spoštovani poslanec, postopkovnega predloga niste podali. Vedno ga morate podati, kadar je postopkovni na vrsti, tako da o vašem predlogu jutri sploh ne moremo odločati. Ker niste izrecno podali postopkovnega predloga. To je prva stvar. Druga pa je, da zavajate,

O vašem predlogu državni zbor na žalost ne more odločati, ker niste podali postopkovnega predloga. Mi je zelo žal, ampak če velja to za druge, mora veljati tudi za vas. Želite pa postopkovno, verjetno. In naj bo postopkovno. Prav? Vsekakor, predsedujoča. Mogoče prvi del mojega postopkovnega predloga. Vi ste podpredsednica Državnega zbora v vlogi predsedujoče tej seji in ne v vlogi dežurnega advokata ministrstva za delo. Mislim, da je minister Mesec dovolj kompetenten, da lahko spregovori sam zase. Druga stvar. Sem podal postopkovni predlog v verbalizaciji, ki ni neobičajna in je precej pogosta na točki ustnih poslanskih vprašanj. In to je, da mora na temo to in to, na katero se je poslansko vprašanje nanašalo, spregovoriti državni zbor in o odgovoru ministra razpravljati državni zbor. To je verbalizacija,

Opominjam vas, da izrabljate postopkovne predloge za neke razprave, in to niso postopkovni predlogi. Tako da vam izrekam opomin. Če imate postopkovni predlog, naj bo postopkovni, sem vam povedala. Moj postopkovni predlog je, da vodite sejo v skladu s poslovnikom in ne kratite demokratičnih instrumentov, s katerimi poslanke in poslanci tukaj razpolagajo. Zagotovo pa upam, da se januarja delavcem na minimalni plači piše bolje kot demokratičnim pravilom v Državnem zboru pod vašim predsedovanjem. Hvala lepa. Spoštovani poslanec, jaz vodim točno v skladu s poslovnikom to sejo, vi pa zlorabljate poslovnik s svojimi postopkovnimi predlogi, ki to niso. Prehajamo na drugi krog vprašanj poslancev. Na vrsti je poslanka dr. Vida Čadonič Špelič. Imate besedo, da zastavite vprašanje ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju. Izvolite. Seveda bom, tako kot sem napovedala pisno, govorila o policiji oziroma o imenovanju direktorja policije. Gospod minister, v javnosti pravite, da ni razloga, da bi dvomili v kompetence prvega policaja, da ni razloga, da bi ponavljali razpis, da je vse tako, kot mora biti, torej da ima gospod Jušić potrebne vodstvene izkušnje za to odgovorno delovno mesto. Jaz bi vam rada verjela, vendar v sklepu ne piše tako. V sklepu niti z eno besedo ni obrazloženo, kakšne so te delovne izkušnje. Zato sem se odločila, da vas danes tukaj pred slovensko javnostjo vprašam, ker vi te stvari dobro poznate: potrebne vodstvene delovne izkušnje gospoda Jušića? Namreč, iz poročanja medijev je možno razbrati, da gospod Jušić nikoli ni ničesar samostojno vodil. To se pravi, ni bil vodja enote, ni bil vodja sektorja, naj bi ves čas, ko je nabiral te prepotrebne delovne izkušnje za vodenje, bil pomočnik enega, drugega ali tretjega, naj bi tudi to delo opravljal zelo časovno omejeno. Torej da tudi če upoštevate vse te njegove vodstvene izkušnje, ki niso izkušnje vodje, ampak ampak pomočnika vodje, naj ne bi imel dovolj delovnih izkušenj. Zato bi rada od vas kot prvega odgovornega za predlog Vladi slišala: Na kakšen način so dejansko te delovne izkušnje nastale oziroma ali sami poznate delo gospoda Jušića, preden to delovno mesto, da upate, kljub temu da Upravno sodišče tega ni moglo ugotoviti, trditi, da ima zahtevane delovne izkušnje? Ker te pa so element razpisa in tudi pogoj, da nekdo tako odgovorno delovno mesto zasede. Hvala lepa že vnaprej za vaš odgovor.

sem dobil obvestilo, da mag. Senad Jušić in mag. Boštjan Lindav izpolnjujeta pogoje Uradniškega sveta za mesto generalnega direktorja policije. Kot minister za notranje zadeve imam diskrecijsko pravico, da Vladi Republike Slovenije predlagam kandidata za generalnega direktorja policije na podlagi obvestila Uradniškega sveta. To sem storil in sem predlagal mag. Senada Jušića Vladi v potrditev in Vlada je potrdila, da je mag. Senad Jušić generalni direktor slovenske policije. Upravno sodišče pa je ugotovilo, da je sklep Uradniškega sveta pomanjkljivo obrazložen in zaradi te procesne napake zaradi te procesne napake tudi nezakonit. Ni ga pa razveljavilo ali odpravilo. Zato je status generalnega direktorja policije mag. Senada Jušića

Hvala, minister. Če sem prav razumela, ste dejansko vi verjeli Uradniškemu svetu, da gospod Jušić, tako kot gospod Lindav, izpolnjuje pogoje. S tem da dobro veste, kakšna odgovorna vodstvena delovna mesta je opravljal gospod Lindav, niste mi pa odgovorili na to vprašanje, ki je bilo zelo konkretno: Ali vi veste, da res izpolnjuje pogoje oziroma ali je gospod Jušić kdaj dejansko opravljal konkretne vodstvene funkcije ali je bil samo namestnik? Zakaj vas na to opozarjam oziroma sprašujem? Zato ker vas želim opozoriti, da če je Uradniški svet ugotovil in ste vi temu sledili, da so tudi namestniki vodje, potem vas sprašujem, ali ti namestniki dobivajo položajni dodatek. Če ga ne dobivajo, če te izkušnje štejemo za vodstvene, se bojim, da bodo vsi namestniki na vseh položajih znotraj piramide policije lahko zahtevali svoj vodstveni dodatek. To bo verjetno veliko dela in veliko denarja. Zato bi vas rada opozorila, da kot odgovorni resorni minister znotraj ministrstva v izogib morebitnim tožbam ljudi, ki so na podobnih delovnih mestih bili ali so še sedaj, dejansko preverite, ali je v skladu z uredbo Vlade in v skladu z vašo sistemizacijo možno šteti Jušićeve izkušnje za vodstvene. Hvala lepa.

in mag. Boštjan Lindav izpolnjujeta pogoje Uradniškega sveta za zasedbo delovnega mesta generalnega direktorja policije. Kot minister za notranje zadeve sem predlagal Vladi mag. Senada Jušića, ker je to moja diskrecijska pravica kot ministra. Vlada je predlog potrdila in Senada Jušića imenovala na mesto generalnega direktorja policije. Upravno sodišče je v sodbi ugotovilo, da je sklep Uradniškega sveta, še enkrat poudarjam, sklep Uradniškega sveta pomanjkljivo obrazložen in je zaradi te procesne napake nezakonit, ni ga pa razveljavilo in ga ni odpravilo. Status generalnega direktorja policije mag. Senada Jusića je enak, kot je bil pred tem, in Senad Jušić je generalni direktor slovenske policije. Hvala lepa. Hvala lepa. Želite postopkovno? Imate besedo za postopkovni predlog, da državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Tudi vas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 Hvala, podpredsednica, za opozorilo, se popolnoma strinjam. Predlagam, da na naslednji seji državni zbor opravi razpravo o odgovoru ministra gospoda Poklukarja v zvezi z mojim poslanskim vprašanjem. To pa utemeljujem s tem, da Uradniški svet ne bo prevzel odgovornosti in tudi ne bo priskrbel denarja, če se bodo te delovne izkušnje gospoda Jusića priznale in razširile tudi na vse ostale v sistemu policije, ki delajo na podobnih delovnih mestih in si bodo zaželeli, da se jim tudi izplača položajni dodatek. Če to ni tako in se položajni dodatek izplačuje že sedaj, je pa vredno o tem razpravljati, kajti potem je to samo samo v policiji. Ker po mojih podatkih se drugod namestnikom ne izplačujejo položajni dodatki. Samo o tem delu bi rada, da se opravi razprava. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bo državni zbor odločil jutri, 17. decembra 2024, v okviru glasovanj. Poslanka dr. Tatjana Greif, imate besedo, da zastavite vprašanje ministru za naravne vire in prostor Jožetu Novaku. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani minister, na moje poslansko vprašanje z 18. novembra glede gradnje vetrne elektrarne na Ojstrici ste odgovorili o podajanju pripomb, ki naj bi se upoštevale, vendar se niso. Tudi če gre za zmanjševanje števila vetrnic z osem na tri, ostajajo ravno tiste tri, ki so najbližje ljudem, in sicer manj kot 500 metrov. Tako da to ni argument. Prvotno so bile tudi manjših nazivnih moči kot zdaj načrtovane, investitor pa se sploh ne opredeli o končni moči naprav, kar se je spremenilo. Potrebna bo širitev obstoječih gozdnih cest na slovenski strani, kar ni primerno za tovrsten zelo težek tovor in pomeni ogromne posege na občutljivem terenu, kjer obstajajo erozija, plazovi, vetrolom in žledolom. Ignorirane so smernice občine glede vode, torej neodvisna študija Geološkega zavoda Slovenije, in mnenje JKP Dravograd jasno pravi, da je vsak poseg na tem občutljivem območju nedopusten. Ta študija je popolnoma nasprotna študiji, ki jo je plačal in naročil investitor, recimo. Torej, proti volji krajanov, proti volji Občine Dravograd na vodovarstvenem območju, brez zakonodaje o minimalnem odmiku vetrnic, brez upoštevanja NIJZ, ki opozarja na minimalen odmik vetrnic vsaj tisoč 500 metrov ali več, brez zakonodaje o nizkofrekvenčnem hrupu, na kar opozarja Ministrstvo za zdravje, kljub protiustavni uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju bi vi zdaj ta projekt peljali naprej. Sprašujem: Ali ste se srečali s predstavniki civilne iniciative, kot ste tudi obljubili? Očitajo vam skrivanje odločbe pred javnostjo, zaradi česar je civilna iniciativa zamudila s pritožbo. Pritožbo civilne iniciative ste zavrnili. Še več, pravite, da se bo pritožba obravnavala kot predlog

poslanka, hvala za tudi to vprašanje, kjer ste dodatno osvetlili vprašanje samega načrta za vetrne elektrarne na Ojstrici. Zadnjič sem bil že dovolj jasen, pa bom poskušal še malo jasneje povedati. Vlada je 7. novembra na 28. seji sprejela uredbo o prostorskem načrtu za vetrno elektrarno in je tudi objavljena v Uradnem listu številka 95/2023, torej, postopek sprejemanja državnega prostorskega načrta je zaključen.

podnebje in energijo je izdalo odločbo o okoljski sprejemljivosti državnega prostorskega načrta, oni so to objavili na svojih spletnih straneh in je bilo javno dostopno. Ja, res so zamudili s pritožbo, zato se je štelo, da je pravnomočna in v skladu s to sprejemljivostjo na podlagi tega okoljskega poročila je bilo tudi stanje za izvajanje plana dogovorjeno in je notri predpisan monitoring nad gradnjo in obratovanjem. Tudi pripombe javnosti so bile, tako sem dobil zapisnik oziroma pojasnila, ustrezno preučene, v največji možni meri tudi upoštevane. Uredba o DPN je torej podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, vlogo za gradbeno dovoljenje pa vloži investitor, kadarkoli je, in takrat se bo postopek v zvezi z gradbenim dovoljenjem lahko

za podzemne vode, ki danes še ne obstaja, pa je bilo nanj opozorjeno, v strokovni podlagi je bila upoštevana tudi podlaga do novega območja, ki bi lahko bilo na tistem mestu, zaradi tega so tudi prišli do spremembe rešitev. Nadalje, Natura 2000. To območje ne sega v Naturo 2000, tako imam predstavljeno v tem delu, ampak samo kablovod iz doline Drave na tem delu. Transport, kar je bilo ključno vprašanje. Z veliko delov je predviden z avstrijske strani, izključno z avstrijske strani, prepovedano po slovenski strani. Po izgradnji je predvidena naturalizacija dela ceste, ki bo povezal naše gradbišče z avstrijskim. Nadalje. Za ostali transport in vzdrževanje s slovenske strani bodo v največji meri tudi uporabili že obstoječe ceste in poti. Predvidene so ureditve dostopnih cest s slovenske strani, kar bo izboljšalo kvaliteto in stanje ceste, in te ureditve ostanejo tudi po gradnji. gradnji. Na avstrijski strani tik ob tem že obstaja sedem vetrnic oziroma je načrtovanih sedem vetrnic, moči 40 megavatov, Lavamünd na grebenu med Košenjakom in še enim krajem na tisti strani, nekaj je pa že zgrajenih od tega.

izvedlo na obeh straneh in je izdalo pozitivno mnenje. Jaz sem seveda načeloma pristaš, tako kot ste prav omenili, soglasnega

Predlagam, predlagal sem, če je to možno, da se predvsem pogovori z investitorjem še o ostalih ukrepih, vsi so pa navedeni, tako da morajo biti upoštevani. Kar se tiče mene osebno, sem pa povedal, da jaz kot fizična oseba se bom oglasil, zato ker že dolgo nisem bil na Ojstrici pa bi rad videl tudi druge zadeve. Imate pa prav glede naslednjega, da bi želel, da se nadaljnje elektrarne, predvsem vetrne elektrarne delajo v večjem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi kot neke vrste lokalne energetske skupnosti. Kadar se tako dogovorijo, se tudi peljejo. Tako bom tudi

Vsi soglasodajalci trdite, da ni nobene spremembe glede na vplive na okolje, čeprav se je predvidena moč naprav podvojila. Tudi ceste bodo morale biti zgrajene in širjene tudi na slovenski strani, ne samo na avstrijski. Res je, da je Vlada potrdila odločbo oziroma DPN, vendar je ignorirana zahteva občine, da se upošteva volja neposredno vpletenih krajanov, ki so podpisniki peticije. Civilna iniciativa že od leta 2017 naprej opozarja, da je projekt VE Ojstrica prenevaren, in nočejo ga. Nočejo. Vaša trditev, da nasprotuje le del ljudi, je neresnična oziroma je nesprejemljiva. Kajti tudi vi, gospod minister, in vaši predhodniki ste bili naslovniki peticije krajanov s 1. 6. 2023 in drugih dokumentov in zahtev za ustavitev projekta, ki združujejo skoraj brez izjeme vse bližnje krajane, ki bi morali s tem živeti. 12. decembra, se pravi prejšnji teden, je občinski svet Občine Dravograd soglasno sprejel sklep, da se bo zaradi sprejete uredbe vložila zahteva za ustavno presojo. Torej vendarle ne nasprotuje zgolj nekaj posameznikov, ustavna presoja se vlaga. Zakaj se vztrajno ignorirajo zahteve občine, volja ljudi,

te preučitve narejene, in z dokumenti, ki so mi jih predložili tisti, ki so vodili postopek pri nas, je tudi bilo pojasnjeno, na kakšen način so ta pozitivna mnenja dali in na kakšen način so obravnavani. S

iz dokumentacije. Ampak tako kot ste rekli, imamo situacijo, kjer lokalna skupnost, občina ni zadovoljna s tem sprejetjem, verjetno bo, kot ste rekli, tudi sprožila postopke. V skladu s tem bodo pa naprej tudi pripravili te stvari. Povedal pa sem, da nameravam z ministrom za področje energetike pripraviti v prihodnjem letu temeljit premislek oziroma študijo o primernosti in ranljivosti prostora za posamezne elektrarne obnovljivih virov, zlasti vetrnih elektrarn. Tako kot sem postavil, bi bil tudi tukaj,

ter ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon, ki je sicer danes odsotna, tako da ne vem, kako boste to skombinirali. Izvolite. hvala za besedo. Z napotitvijo enot Slovenske vojske na misijo v Bolgarijo Slovenija sodeluje še v enem, še v novem krogu zaostrovanja ameriške vojne proti Ruski federaciji, ki jo vodi Nato pakt v Ukrajini. Kljub mainstream propagandi vojnih hujskačev se vdor Rusije preko meja Ukrajine ni zgodil v vakuumu. Tukaj so širitev Nato pakta na vzhod, enostranski odstopi iz Združenih držav Amerike od pogodb o omejevanju oboroževanja, izgradnja raketnega ščita, uperjenega proti Ruski federaciji, državni udar v Ukrajini leta 2014 in še bi lahko našteval po tem seznamu. Sabotaža mirovnih prizadevanj in druge sovražne politike Združenih držav in Nato pakta so nato pripeljale do tega, da je leta 2022 Rusija z vojsko vdrla preko meja Ukrajine, zato da bi zaščitila svoje varnostne interese. Posledica dve leti kasneje je, da nam dve državi stran divja največja vojna na evropskem kontinentu po zaključku druge svetovne vojne, kjer ukrajinska država deluje kot ameriško orodje proti Rusiji, ukrajinski ljudje pa kot njihova topovska hrana. Razlog za dolgoletno vojaško obkoljevanje Rusije, razlog za vojno in oboroževanje Ukrajine je ekonomski. Tarča nikoli ni bila Ukrajina, tarča zahodnih interesov je gospodarski prostor Rusije, ki si ga želi zahodni kapital podrediti. Povedano z drugimi besedami, ista stvar – razlog za vojno je zahodni imperializem. Slovenija je v to vojno vpletena. V Ukrajino smo poslali vse možno orožje, ki smo ga lahko, in se zraven predstavniki Vlade še hvalijo, da smo glede na velikost največji donatorji. Urimo ukrajinsko vojsko, pošiljamo slovenske fante in dekleta vedno bližje ruskim mejam: Latvija, Slovaška, Bolgarija. Vključujemo se v ameriški raketni ščit. Interesi vojaškoindustrijskega kompleksa zahodnih držav pa nas silijo v še več, silijo nas v to, da trošimo dodatne izdatne, rekordne količine javnih financ za oboroževanje Nato pakta za nakupe njihovega orožja,

Hvala lepa, spoštovana predsedujoča, za besedo. Spoštovani poslanec, moram reči, da mi je težko, ker ste na neprimeren način z nekim konstruktom odprli temo, ki nas v Sloveniji zelo zadeva in prizadeva. Še huje pa se mi zdi, da v tem ukrajinsko-ruskem ukrajinsko-ruskem spopadu vsak dan umre nekaj tisoč ljudi, še enkrat toliko pa je ljudi, ki so v tej vojni ranjeni, prizadeti, trajno pohabljeni, oziroma v milijardah in milijardah se meri škoda, ki je povzročena na tem območju. Da gre za neko ameriško, zavezniško ali evropsko vojno proti Rusiji, res težko razumem. Vsemu svetu je jasno in znano, kdo je tisti, ki je prižgal sod smodnika, kdo je iz svoje države preko meja prešel, napadel suvereno samostojno evropsko državo. Mislim, da so stvari tu jasne. Še posebej me pa skrbi ta način in ta razmislek, da s tem, ne po diktatu Washingtona ali Bruslja, očitno zdaj en velik del slovenske politike, tudi javnosti naseda diktatu in lažem iz Kremlja. To je tisto, kar nas pa v resnici skrbi. Spoštovane, spoštovani, smo pozabili, kako se ta zgodba plete že dolga in dolga leta? Smo pozabili, kaj se je leta 2008 dogajalo v Gruziji? Gruziji je sledil leta 2014 Krim, za Krimom je prišla na vrsto Ukrajina, zasedenega je tam nekje od 15 do 20 % teritorija teritorija suverene države in tam je praktično vse uničeno in požgano. Država, ki je izvedla to nedopustno agresijo, ki je v nasprotju z vsemi mednarodnimi pravili, standardi, v nasprotju z deklaracijami in politiko Združenih narodov, dogaja se nepredstavljivo. Kaj zdaj? V državi, ki je agresor, se obrambni izdatki gibljejo med 7 in 8 % bruto družbenega proizvoda. 7 do 8 %. 8 %. Mislim, da je na mestu, da se Evropa obrambno-odvračalno pozicionira, da v tej zgodbi kot zavezniki na področju obrambe miroljubne politike sodelujemo tudi Slovenke in Slovenci. Varnost Evrope, preoblikovanje tega dela sveta in celotnega, bi rekel, sveta se zdaj odvija na ukrajinsko-ruski meji. Mislim, da so odzivi naše države častni, taki, kot je treba, da je politika načelna, pomoč napadenemu, pomoč ljudem v stiski. In Slovenija, slovenska zunanja in obrambna politika igra tako, kot je treba, enotno in je na strani šibkejšega. Mislim, da je tako prav. In prav je, da na tej poti tudi vztrajamo, smo enotni, da tisto, kar je bilo povzročeno na rusko-ukrajinski ni prav, smo enotni, da tisto, kar se dogaja v Gazi, kjer umirajo večinsko predvsem ženske in otroci, ni prav. Temu nasprotujemo, želimo

jasno povem, da morate skladno z 247. členom izrecno povedati, ali želite od ministrice Fajon pisni odgovor na svoja vprašanja ali ustni na naslednji seji, da ne bo potem spet nesporazumov. Izvolite. Hvala. Od ministrice Fajon bi želel ustni odgovor. Zdaj bi pa nadaljeval s svojim vprašanjem. Minister Sajovic, kar ste vi v osnovi odgovorili zdaj s to svojo razpravo, je, da nameravate brez kritičnega razmisleka nadaljevati s politikami zahodnega imperializma s kupovanjem zahodnega orožja za potrebe in želje in apetite Nato pakta in z nadaljnjim podpihovanjem vojne v Ukrajini. To je vsebinska srž tega, kar ste rekli, in pri tem naslikali Rusko federacijo kot tistega nekega velikega bavbava, zaradi katerega moramo mi disproporcionalno veliko denarja nameniti za orožje. Edini problem je, da je bil pred izbruhom odkritih sovražnosti med državama v Ukrajini proračun Nato pakta dvajsetkrat večji od ruskega proračuna. Danes je sicer samo desetkrat večji. To pomeni, da mi na noben način nismo vojaško ogroženi. Če nismo vojaško ogroženi, zakaj kupujemo orožje za Nato pakt? Zato ker Nato pakt ni in nikoli ni bil obrambna zveza. Nato pakt je agresivna organizacija zahodnega imperializma. In ko govorimo o imperializmu, ne govorimo o rezanju teritorijev po zemljevidu, govorimo o zahodnem kapitalu, ki se želi polastiti naravnih virov in gospodarskega prostora. Pri dogajanju v v vzhodni Evropi je to gospodarski prostor Ruske federacije. Zato so Američani naredili leta 2014 državni udar v Ukrajini. Zato Američani že 30 let obkoljujejo Rusko federacijo s svojimi vojaškimi bazami. Zato so na ruskih mejah postavili protiraketni ščit. Zato so skenslali pogodbene omejitve za oborožitev. In zato nas vlečejo v vojno. Ponavljam vprašanje: Zakaj to dopuščamo in koliko časa bomo pri tem še sodelovali? Ukrajina, Evropa, Rusija in Slovenija potrebujemo mir, ne pa še več

žariščih. Ravno zato je treba tam, kjer prihaja do agresij, ki so v svetu povzročile veliko škodo, stvari razrešiti. Politika naše države je bila, je in ostaja vseskozi mirovniška, obrambna. Je pa treba biti v resnih razmerah na nepredvidljive situacije tudi resno pripravljen. Moram reči, da ne razumem, da nas tiste, ki smo v generalu Maistru videli idola, tiste, ki smo prisegali na zgodbo zmage v drugi svetovni vojni z osvoboditvijo Trsta na koncu, vse tiste, ki smo se, nekateri tudi kot aktivni veterani vojne za Slovenijo, uprli agresiji Jugoslovanske ljudske armade, armade, zdaj nekdo prepričuje, da je bilo to, da smo se uprli, narobe, da ni prav, in nam zdaj za primerjavo daje rusko-ukrajinsko vojno. Oprostite, gospe in gospodje, jaz mislim, da smo s skrajno skrajno levega krila zašli na skrajno desno krilo. To preprosto ne gre. Država, ki je bila napadena, kjer umirajo milijoni in milijoni, ima pravico do samoobrambe po vseh mednarodnih zakonih, predpisih, po vseh deklaracijah. Kako v tej zgodbi ravna Slovenija? Mirno, modro in preudarno krepimo svoje obrambne sposobnosti z namenom odvračanja. Sodelujemo z zavezniki, se pripravljamo, izobražujemo samo zato, da bi lažje, bolje in učinkoviteje branili svojo domovino. Bil sem med našimi vojaki v Latviji, na Slovaškem, moram reči, da sem zadovoljen, ker se tam dobro počutijo, ker se izobražujejo, napredujejo v obrambnih taktikah in znanjih in se počutijo dobro in v redu. Mislim, da mora biti namen zagotovitev čimprejšnjega miru,

to je približno tako, kot če bo nekdo čez kakšen teden ali dva razlagal, da je tisto, kar se dogaja v Izraelu, Gazi, Siriji, prav in v redu. Oprostite, prosim, ni in s tem je treba prekiniti Hvala lepa. Zdaj pa takole. Tukaj so me službe opozorile, naj predlagam, poslanec, da za ministrico Fajon ponovno vložite za naslednjo sejo to isto vlogo, kot ste jo danes dali, ker je namreč minister Sajovic porabil ves čas. Načeloma bi se moral čas med njima deliti. Tako da bo vse po regelcih, da ne bo kakšnih zapletov. Če želite ustno. Če želite pisno, pa ni problema. Ampak ker želite ustno, kot ste povedali, boste verjetno morali vložiti. Samo v proceduro vložite še enkrat to isto ustno poslansko vprašanje. Zdaj pa imate besedo za postopkovni predlog, da državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru, in vas še enkrat izrecno opozarjam, da je treba takšen predlog izrecno podati in se pri tem osredotočiti le na njegovo obrazložitev, ne pa postopkovnega predloga uporabiti za vsebinsko razpravo v zvezi s postavljenim vprašanjem. To čisto vsakemu povem, to ni nobena posebnost. Izvolite. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Predsedujoča, hvala za besedo. Izrecno podajam predlog, da državni zbor opravi splošno razpravo na temo miru. Do zdaj je namreč nismo imeli. Imeli smo zelo veliko razprave in zelo veliko besed, ki so tulile v en in isti rog, ki je rog vojne. To je neka usmeritev, ki jo je pravkar podal tudi minister za obrambo v odgovoru na moje poslansko vprašanje. Ne moremo mimo tega, kot je dejal nekdanji predsednik Kučan, da ima vsaka vojna svoje razloge. Tudi eskalacija razmer v vzhodni Evropi, vojna v Ukrajini se ni zgodila v nekem vakuumu. Zahod in zahodne politike je zanjo še kako soodgovoren, še več, nadaljnje divjanje vojne stopnjuje, podžiga. Glasovi za mir v zahodni Evropi, tudi v Sloveniji, se sankcionirajo in preganjajo. Medtem pa politična oblast kupuje rekordne količine orožja na račun blaginje slovenskih državljank in državljanov. Zakaj in koliko časa še? To niso obrambne politike. Slovenija navsezadnje ni vojaško ogrožena. To so agresivne politike. To, da mi sodelujemo pri ameriškem protiraketnem ščitu, veste, kaj pomeni? Da pomagamo vzpostavljati infrastrukturo Združenim državam Amerike, da prve začnejo jedrski udar! Je to obrambna politika ali je to agresivna ekspanzivna politika? Da kupujemo oklepnike Patria za 700 milijonov evrov za dve srednji bataljonski skupini, ki nista na noben način primerni za obrambo domovine, sta pa zgrajeni za okupiranje držav tretjega sveta 10 tisoč kilometrov stran, izven meja Slovenije, so to obrambne sile ali so to vojaške strukture agresivne zavojevalne politike? Vprašanja so retorična. Ker vemo, da je Nato pakt agresivna vojaška zveza, s svojim dovažanjem orožja v Ukrajino, izvedbo državnega udara leta 2014 in neprestanim vojnim hujskaštvom to tudi v praksi dokazuje. Slovenija temu diktatu sledi. Ne sledi koalicijski pogodbi in ne sledi Ustavi Republike Slovenije, kjer je zunanja politika zelo nedvoumno opredeljena kot mirna, kot nenasilna, kot politika solidarnosti in sodelovanja. Želim, da se v Državnem zboru sliši glas za mir nasproti vsega tega vojnega hujskaštva in da na mednarodnem parketu delujemo solidarno, delujemo nevtralno, preden bo za vse prepozno. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bo državni zbor odločil jutri, 17. decembra 2024, v okviru glasovanj.

ko bo Državni zbor v okviru glasovanj odločal o predlaganih sklepih. Prekinjam tudi 26. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Vsem želim lep dan. Nasvidenje! Hvala.